(SDP)** Konačni prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, bio je to hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 361. Rasprava o tekstu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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Hrvatskih laburista, Stranke rada kolega Mladen Novak.

Ovdje je riječ o Prijedlogu Zakona o radnom vremenu, o obveznim odmorima, mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu sa konačnim prijedlogom zakona koji ima oznaku E i nešto je malo više od ovoga što je prethodni zakon se odnosi na prilagodbu sa propisima Europske unije. međutim, nisam mogao odoljeti a da ne ukažem na neke nelogičnosti koje su se iako je navodno u pitanju samo usklađivanje se desile u ovom zakonu. Pa tako imamo recimo u članku 4. se spominje noćni rad, odnosno definicija noćnog rada koja po ovom zakonu glasi da je, se noćni rad obavlja u razdoblju između 00 i 05 sati odnosno od ponoći do 5 sati ujutro. To je u suprotnosti sa Zakonom o radu konkretno člankom 48. Zakona o radu. Znam, svjestan sam da u takvim slučajevima se primjenjuje ono što je za radnika povoljnije. No međutim, u uvodnom dijelu stoji kako bi se izbjegao paralelizam, vodilo se računa da se odredbe uredbi ne prenose u ovaj prijedlog zakona a ovdje recimo zadiremo u neki dio Zakona o radu pa se navodi dio koji je u direktnoj suprotnosti s time. Dalje ima ovdje nekih čudnih za mene barem čudnih, volio bih da je ovdje netko tko mi može odgovoriti ali nije sada ni nužno. Potvrda o aktivnostima vozača je potvrda koju izdaje pravna ili fizička osoba za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom. Pa ja se pitam kome uopće treba ta potvrda, u koje svrhe se to može koristiti, mislim to je, ili je promašena definicija ili je tu nešto čudno ili postoji još nešto što barem meni nije jasno. Zatim imamo u tom istom članku 4. imamo točke 8 i točke 9.. Točka 8. definira radno vrijeme i ona je taksativno pobrojala što se sve ubraja u radno vrijeme. A točka 9. taksativno nabraja što se sve ne ubraja u radno vrijeme. Pa onda imate da se recimo u radno vrijeme ne ubraja ono vrijeme dok je vozač na raspolaganju svom poslodavcu, pa između ostalog dok se vozi u trajektu, je li, trajekt se, trajektom se prevozi njegovo vozilo. A recimo suprotno je to točci 8. znači sam sa sobom u istom članku ovaj zakon je kontradiktoran. Ima nekih detalja za koje ja nisam siguran da li su uopće moguće u praksi pa između ostalog raspored radnog vremena, poglavlje raspored radnog vremena, članak 5. kaže: Ako mobilni radnik obavlja poslove za različite poslodavce. Pa ja baš nisam siguran da li je to moguće s obzirom da se ovdje prvenstveno radi za, o vozačima na koji način on može raditi za dva poslodavca, nisam baš siguran da li je ovo u praksi uopće moguće. Zatim se u tom istom članku spominje obaveza poslodavca da je dužan od mobilnog radnika koji radi kod više poslodavaca pisanim putem zatražiti evidenciju, evidenciju radnog vremena. No, međutim, nigdje ne obrazlaže što ukoliko taj poslodavac to ne želi dati. U tom slučaju ispada, a pazite, obaveza je radnika da ju dostavi drugom poslodavcu. Ispada da je radnik u prekršaju za nešto što mu drugi poslodavac ne želi izdati ali nije nigdje predviđena sankcija za tog drugog poslodavca pa je to malo čudno. Noćni rad kojeg sam već jedanput spomenuo je također po meni vrlo diskutabilan odnosno članak 7. definiranje plaćanja noćnog rada, pa veli: naknada za noćni rad mobilnim radnicima se isplaćuje sukladno posebnom propisu o radu, odnosno sukladno kolektivnom ugovoru uz uvjet da takva naknada ne smije poticati ugrožavanje sigurnosti cestovnog prometa. E sada, ovo definitivno lijepo zvuči. Znači kolektivnim ugovorom je omogućeno da se radniku ugovore veća prava. Ali uz uvjet da takva naknada ne smije poticati ugrožavanje sigurnosti cestovnog prometa. To znači da se radnika stimulira da vozi noću više. Ne može voziti više nego što može ako mu je limitirano radno vrijeme. Koja to naknada, mislim da ovo nije najsretnije rješenje da je definicija sama po sebi malo čudna. Ispada da je, čim je radio noćne sate, vozio po noći da je, da ga se stimulira da ugrožava sigurnost cestovnog prometa. To baš i, vjerujem da se svi možemo složiti da to baš i ne drži vodu. Još jedna moja sugestija, članak 27. ukidanje javnih ovlasti nije u kaznenim odredbama niti jedna točka ali mislim da ima stvarno dosta prostora da se taj dio obradi, obuhvati kaznenim odredbama jer što vrijedi ako je nešto protuzakonito, protupropisno a nije predviđeno da postoji kazna, zato onda kao da i nije. Eto, hvala lijepo. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolega Josip Borić. Hvala lijepo potpredsjednice, predstavnik ministarstva. Pa evo, Prijedlog Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu postoji. Imamo ga iz 2008. godine i mi na klupama imamo novi Zakon a taj novi Zakon je preslikao gotovo sve iz tog postojećeg zakona. I umjesto da imamo moguće nekakve izmjene i dopune zakona jer je bilo, bile su dvije direktive i dvije uredbe donesene 2009. i 2010. godine koje bi se onda mogle staviti i u ovaj prijedlog zakona, novi zakon u prijedlogu ne znamo zbog čega. Evo volio bih da nam predlagatelj objasni zbog čega su išli na novi zakon kada je 90% odredbi iz 2008. godine već obuhvaćeno prethodnim zakonom a nalazi se i u ovom zakonu. Međutim, s obzirom da je europski zakon mi u Klubu HDZ-a ćemo ga podržati jer je i vrlo važan. Važan je sa dva aspekta i socijalnog i sigurnosnog se donosi u cilju poboljšanja uvjeta rada mobilnih radnika, podizanja razine sigurnosti cestovnog prijevoza, izjednačavanja uvjeta tržišnog natjecanja u prijevozničkoj djelatnosti i poboljšanja nadzora komercijalnog prijevoza. Njime se uređuje radno vrijeme i obvezni odbori mobilnih radnika u cestovnom prijevozu, vremena vožnje vozača koji obavljaju cestovni prijevoz putnika i tereta. Uređuje se područje tahografa, potpuno se uređuje rad radionica za poslove provjere i pregleda, ugradnje, ispitivanje, te popravak i demontaža tahografa, postupci kontrole, nadležnost tijela nad provedbom zakona kao što se propisuju i prekršajne i kaznene odredbe. Moramo znati da ovo je vrlo važan Zakon jer se odnosi na gotovo 50 tisuća vozila koja imaju ugrađeni tahograf. Što znači da imamo i 50, negdje oko 50 tisuća vozača koji voze teška teretna motorna vozila i autobuse. Naravno da postoji i velik broj malih gospodarstvenika koji nemaju tahograf ali također tim vozilima upravljaju vozači. Neki nam vozači voze i po 300 sati mjesečno. To su činjenice koje treba ispravljati i ovakav prijedlog zakona. Zasigurno kada bi se doslovno u skladu sa onim što piše i provodio i od policije i od inspekcije, naravno da bi se našao prostor i za moguća nova radna mjesta. A s obzirom da na zavodu za zapošljavanje imamo preko 8 tisuća vozača jasno je da bi se doslovnom primjenom ovoga zakona koji je u protekle 4 godine donio puno više sigurnosti u cestovnom prijevozu, puno više i prava radnicima, moglo naći mjesta kažem i za nova radna mjesta. Međutim, ovaj Zakon malo je čudno napisan, to je primijetio i kolega Novak, jer je u nekim odredbama recimo iz prethodnog ispustio gotovo sva izuzeća koja smo imali. Mi smo imali izuzeća koja su se odnosila na vrijeme vožnje, prekid vožnje, dnevne i tjedne odmore. To je bio tada članak 17. a on se odnosio na sasvim opravdane iznimke. Na vozila koja se koriste za poljoprivredne i šumarske aktivnosti u krugu do 50km od mjesta utovara do mjesta istovara. Vozila koja se koriste za obuku vozača i ispite u cilju dobivanja vozačke dozvole ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti pod uvjetom da se ne koriste za komercijalni prijevoz tereta ili putnika. On se odnosio na specijalizirana vozila za prijevoz opreme za cirkuse i zabavne parkove. Posebno opremljena vozila čija je namjena edukacija u stanju mirovanja, tzv. bibliobusi ili knjižnici. Odnosio se na specijalizirana vozila za prijevoz novca i vrijednosti, na vozila koja se koriste isključivo na cestama unutar prometnih objekata kao što su luke i željeznički terminali, vozila koja se koriste za prijevoz živih životinja s gospodarstava na lokalne tržnice i natrag ili s tržnica u lokalne klaonice u krugu do 50km, na vozila koja se koriste za sakupljanje mlijeka sa poljoprivrednih gospodarstava. Članak 18.tog zakona kojeg ste promijenili odnosio se sa svojim odredbama i na unutarnji linijski prijevoz putnika na linijama ukupne udaljenosti do 50km. Vi ste to sve u ovom prijedlogu zakona izbrisali. Ne znamo razlog zbog čega i žao mi je što se niste kao predstavnik ministarstva obratili i rekli zbog čega ukidamo nešto što je jasno i nedvosmisleno u praksi postoji i naravno da u odnosu na vozače autobusa, na vozače teških kamiona i tereta imaju sasvim drugačiji status. Vi ovaj članak uvodite treću glavu, vremena vožnje, prekidi vožnje i dokumentacija. Vrlo jasno i šturo su obrađena dva članka koje unose dvije uredbe EU komisije i onda navodite u članku 11.evo sada ću ga pročitati koji glasi "Kolektivnim ugovorom i drugim ugovorima između socijalnih partnera mogu se za osobe koje obavljaju mobilnu djelatnost cestovnog prijevoza odrediti povoljniji uvjeti vremena vožnje, prekida vožnje, dnevnih i tjednih odmora od onih propisanih odredbama ovog zakona u cilju zaštite njihovog zdravlja i sigurnosti vodeći računa da se s time ne smanjuje opća razina zaštite radnika". Navodite dnevne i tjedne odmore koje ovaj zakon uopće ne spominje osim u kaznenim odredbama. Prethodni zakon iz 2008.imao je točno razrađeno što je to dnevni odbor, što je to redoviti dnevni odmor, skraćeni dnevni odmor i dnevni odmor člana višečlane posade. Mi to u ovom zakonu ne vidimo osim u kaznenim odredbama znači gdje su propisane kazne. Svaki poslodavac, a mnogo ih je koji se bave prijevozom iz ovog prijedloga zakona saznaju ono što smo saznali iz onoga iz 2008. Koliko nam je radno vrijeme? Prosječno radno vrijeme vozača 48 sati tjedno. Maksimalno do 60 sati, ako prosječno tjedno radno vrijeme nije prekoračeno proteklih 4 mjeseca. Tjedno radno vrijeme mobilnog radnika koji radi za više poslodavaca daje zbroj radnih vremena kod svih poslodavaca ako su zadovoljene ove odredbe od 48 ili 60 sati. Imamo definiciju ukupnog mjernog radnog vremena ako mobilni radnici obavljaju noćni rad on ne smije biti dulji od 10 sati unutar svakog 24-tnog razdoblja. To smo imali i u zakonu iz 2008.godine. U tom zakonu jasno su pobrojane i stanke. Stanke od najmanje 30 minuta najkasnije nakon 6 sati neprekinutog rada i ako ukupni zbroj radnih sati iznosi između 6 i 9 sati. Stanka od najmanje 45 minuta najkasnije nakon 6 sati neprekinutog rada i ako ukupni zbroj ranih sati iznosi više od 9 sati. I imamo kraće stanke od 15 minuta koje se mogu koristiti više puta tijekom radnog vremena. Nigdje nisu obrađeni dijelovi koji se odnose na dnevni odbor još jedanput to spominjem osim u kaznenim odredbama. Nažalost mi u Saboru nemamo uredbe uredbe EU komisija, mi ne znamo što u njima piše i mi bi to trebali iščitavati iz kaznenih odredbi. Kako će to tek odraditi menadžment u prijevozničkim poduzećima? Oni su dužni temeljem ovog zakona educirati vozače o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika, organizirati rad i nagrađivanjem mobilnih radnika sukladno zakonskim odredbama, educirati vozače i operativni menadžment o uporabi tahografskih uređaja. Oni su obvezni također kod prijevoznika ako u vozilu nema ugrađeni tahograf podnositi određene radnje. Oni su obvezni prijenos podataka s vozila koja imaju ugrađen digitalni tahograf te obveze pohrane dokumentacije i uspostave evidencije o radu vozača tj. mobilnih radnika arhivirati. Obvezni su ishodovati i posjedovati memorijske kartice prijevoznika u slučaju korištenja digitalnog tahografa i naravno surađivati s inspekcijskim i drugim službama u postupcima nadzora. Mi ulazimo u jedno područje koje se primjenjuje već gotovo 5 godina, to nije ništa novo niti memorijska kartica niti digitalni tahograf itd. kao niti postupci provjere koji se provode na cesti, gotovo 30% ukupnog broja provjeravanih radnih dana, a 50%-ak se provjerava na dijelu u prostorima tvrtki. Mislim da je sva neozbiljnost ovog zakona onda na kaju sažeta u zadnjem članku koji govori o stupanju na snagu. I onda kaže taj članak 58. "Ovaj zakon stupa na snagu 8.dana od dana objave u NN osim članaka od 1.do 55., te članka 57.koji stupaju na snagu danom pristupanja RH EU", što znači da temeljem ovog zakona mi imamo važeći samo jedan članak, a to je članak 56.u prijelaznim odredbama koji se odnosi na dva pravilnika ili bolje rečeno praktički mi gotovo 20 dana unutar unutar 6.mjeseca nemamo važeći zakon ako ja to dobro iščitavam s obzirom na ovo kako to ovdje piše. Mislim da je to bilo sasvim bespotrebno da smo mogli onda ovaj zakon donijeti uoči ulaska u EU i dati ga na objavu kada uđemo nego izuzeti iz odredbe sve članke ovog zakona, ostaviti samo jedan sa dva pravilnika da bi onda na kraju se upitali imamo li mi uopće onda zakon koji je važeći. Mislim da po ovoj odredbi članka 58.nemamo. Evo volio bih da nam i to predlagatelj objasni. Još ću ga jedanput pitati zašto nemamo priču o redovitim dnevnim odmorima, koliki su ti odmori, koliko je to skraćeni dnevni odmor, koliko on traje i koliko traje dnevni odmor člana višečlane posade da bi nam neke stvari iz ovog zakona bile jasne, a on je samo ne zakon o kojem treba raspravljati sa dvije rasprave jer se odnosi na vrlo zahtjevan dio hrvatskog gospodarstva, a to su prijevozničke tvrtke i vrlo su živo zainteresirane za ono što im država sprema danom ulaska u EU. i vrlo svjedočimo možda jednoj neozbiljnosti u pripremi. Ja ne znam što radi Ured za zakonodavstvo Vlade koji pušta ovakve zakone. Ne projiducirajući što oni donose u određenom trenutku, ali kažem, s obzirom da je ovo P.Z.E. Zakon, moramo na kraju, bez obzira koliko je primjedbi na njega, mi ćemo ga morati podržati. Ali očekujemo i vaša očitovanja kao predlagatelja. Hvala Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Borić, slažem se s vama da se radi o vrlo važnom zakonu i glede sigurnosti i prometa naravno i brzi o zdravlju onih koji sudjeluju u tome, ali sam primijetio jednu tvrdnju koja mi je zapela za uho gdje ste govorili o onim specijaliziranim vozilima za odvožnju mlijeka sa farmi, mi to, one cisterne koje gledamo sve manje naravno u našim seoskim sredinama. I nameće mi se pitanje sa kojih to farmi, kada ih je tisuće i tisuće propalo, kada ih svaki dan propadne 10 do 15, kada je proizvodnja mlijeka pala i svakodnevno pada. Znači neće trebati niti specijaliziranih vozila, naravno još manje tahografa. A oni svi koji sudjeluju u tom prometovanju će završiti na, i pojačati ovu brojku od 375 tisuća. I sada, još druga stvar koja me još više na neki način intrigira a to je, radi se dakle o usklađivanju sa uredbom, vi ste govorili, ne mogu toliko stručno ulaziti u taj dio, ovom i onom. A ja želim usporediti, pa ima i Uredba 261 Europske unije koja kaže treba ojačati poziciju proizvođača mlijeka. Treba farmeru, hrvatskom seljaku osigurati primjeren životni standard. Evo ovdje može dakle sve, samo za hrvatskog seljaka se ne mari. Hvala lijepa. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega, evo slažem se sa time, zato sam posebno i naveo dio kojeg smo imali u Zakonu iz 2008. godine a koji je u potpunosti izbrisan a odnosio se na izuzeća od pojedinih vrsta prijevoza na koja se nisu onda odnosili vremena vožnje, prekid vožnje, dnevni i tjedni odmori. Kako smo krenuli sa tim obiteljskim gospodarstvima, sa farmama itd., očito je procjena da tih izuzeća više ne treba biti jer takvih vozača više nema, nema ni tih specijaliziranih onda vozila, ne samo na farmama. Imamo mi ovdje i luke ili željezničke terminale. Imamo mi i druge djelatnosti koje su bile izuzete, međutim, evo ne znamo zbog čega su sada ostavljene sve u istom kriteriju ili u nekakvim …/Govornik se ne razumije./… pravilima a znamo da se ne bave djelatnostima niti na način na koji to rade autobuseri ili prijevoznici teških kamiona i teških tereta već se bave specijaliziranim djelatnostima. Tako da mi možemo ovdje u Saboru s obzirom na manjak informacija upravo zaključiti ovo što ste i vi sami rekli.